[15:30:01]: Representanten Marianne Marthinsen lét seg tidlegare i dag provosere av Senterpartiet sine merknader om EØS-midlar i innstillinga. I innleiinga til EØS-avtalen er det slått fast at EØSavtalen skal opprettast på grunnlag av likskap, gjensidigheit og ein samla balanse av fordelar, rettar og plikter frå avtalepartane. Noreg sine aukande utgifter til EØS-midlar og EFTA-organ ber ikkje preg av ein slik balanse. Det finst få – truleg ingen – døme på andre handelsavtalar der ein part vert pressa til å betale pengar til ein annan part for at partane skal kjøpe og selje varer og tenester til kvarandre.

Europameldinga stiller spørsmål ved om og eventuelt i kor stor grad det tener føremålet om utjamning i levekår. I Riksrevisjonen sin rapport frå 2013 slår ein fast at det er usikkert i kor stor grad det kan dokumenterast at dei norske EØSmidlane har medverka til sosial og økonomisk utjamning. EØS-midlane har dei siste åra vorte nytta til mange ulike – til dels kuriøse – føremål. Døme på bruk av midlane strekkjer seg frå oppussing av landemerke på torget i Krakow, maritimt museum i Gdansk, flaggermusprosjekt i Romania og kunstklubb i Hellas. Så har heldigvis regjeringa sagt at ein større del no skal nyttast til å sikre flyktningar

og i tilleggsmeldinga desto meir. Bistandskuttet regjeringa føreslo, handla òg om kutt i allereie inngåtte avtalar, og det var det paradokset Senterpartiet påpeika, at medan regjeringa på den eine sida tek til orde for omfattande kutt i norsk bistand til dei fattigaste,

og med grunngiving i at EØS-midlane skal gå til å gi betre levekår og auka levestandard, er det ikkje irrelevant å dra slike samanlikningar. Norske styresmakter har heile tida presisert at Noreg ikkje har ei formell plikt til å vidareføre ordninga med EØS-midlar, og me har ikkje noko forplikting utover at ein ønskjer å bidra, på same måten som Noreg ønskjer å bidra med bistandsmidlar til dei som treng det mest.

[15:33:18]: Det som fikk meg til å ta ordet igjen, var innlegget fra representanten Kjell Ingolf Ropstad, som ønsket velkommen en bredere og grundigere debatt om bistandspolitikk i en ny tid, gjerne med en stortingsmelding som grunnlag. Det er ingen dårlig idé. Regjeringen har slått inn på en konsentrasjon av land, noe Høyre ivret for gjennom hele forrige periode, og som Ropstad nå støttet. Det er lett å si seg enig i det, ut fra tanken om at konsentrasjon kan gi større effekt der vi bidrar. Samtidig støter vi fort på problemer fordi vi i land som da går ut av fokusgruppen, har hatt bistand som omfatter viktige områder – Latin-Amerika er et eksempel, Balkan et annet – og godt styresett og utvikling av sivilsamfunn er viktige brikker i arbeidet med å få demokratiet til å festne seg. Men det er ikke et argument mot debatt, tvert imot, det er et argument for debatt. Et annet forhold er næringsutvikling og arbeidsplasser. Da vi på 1980-tallet tok til orde for å trekke norsk næringsliv med ut i utviklingspolitikken, møtte det sterk kritikk. Næringsliv og utviklingsbistand skulle holdes atskilt. Fortsatt henger dette igjen i manges tenkning. Vi hører mye kritikk av Norfunds investeringer i budsjetthøringene fra sivilsamfunnet, men energiforsyning er også en forutsetning for utvikling. Tenk hva vannkraften betydde for utviklingen i Norge på 1900-tallet! Men under den kritikken ligger egentlig en dragkamp om budsjettpengene. Uansett størrelse på bistandsbudsjettet, vil det alltid være behov for mer til utdanning, helse, klima, jordbruk osv.

det andre er en ny utviklingsmodell – den bistanden dere driver med, virker ikke. Det er et tankekors at de land som har hatt den sterkeste økonomiske utviklingen, er land som ikke har vokst på grunnlag av utviklingshjelp, men på grunnlag av egne ressurser, store investeringer og handel. Dette er erfaringer som vi også må ha med oss i debatten om utviklingspolitikken, tilpasset en ny tid, sammen med en videreutvikling av det vi allerede driver med, Olje for utvikling, Fisk for utvikling, Skatt for utvikling, altså eksportere våre gode erfaringer som har bidratt til utvikling. Om vi nå kunne bli enige i denne sal om at 1 pst. av BNI er fundamentet for vårt omfang av utviklingsbistand, slik det har blitt i Storbritannia på 0,7 pst., tror jeg det også blir lettere å konsentrere debatten om innhold og kvalitet. Åsmund Aukrust

De beste innlegge- ne i denne budsjettdebatten hørte vi akkurat i Oslo rådhus – modige stemmer som minnet oss på hvordan demokrati skapes. For demokrati, stabilitet og fred er noe ganske annet enn fravær av en diktator eller ekstreme grupper. Det er den brutale lærdommen fra den arabiske våren. I Libya lyktes de med å bli kvitt Gaddafi, men i dag er landet i total oppløsning. Tunisia er unntaket der det ikke har gått galt, men det er ikke noe som har skjedd av seg selv. Det er fordi de har hatt et sterkt sivilsamfunn og folkelige bevegelser som har tatt ansvaret. Sivilsamfunn er ikke noe man kan bli pådyttet, det er noe man må skape selv. Men Norge og andre land kan være med og gi gode råd, bidra med folk og med økonomi. Det er effektiv og god bistand. Det var kirken og fagbevegelsen som stod i front i arbeidet mot apartheid og med innføringen av demokratiet i Sør-Afrika, blant annet med støtte fra den norske fagbevegelsen og kirken. Det var fagbevegelsen i Sør-Amerika som fikk militærdiktaturer til å bli progressive demokratier. I Tunisia var det altså fagbevegelsen sammen med andre organisasjoner som tok initiativ til prisen vi akkurat var med på å hylle. Det er et paradoks at om utenriksministeren hadde fått gjennomslag for sitt budsjett, hadde vi gått rett fra å klappe i Rådhuset til å komme til Stortinget og kutte over 1 mrd. kr til sivilsamfunnet. Jeg er glad for at at alle partiene i opposisjon til Høyre og Fremskrittspartiet har avvist dette store kuttet, og at regjeringen i dag ikke får gjennomslag for sitt forslag. Jeg er likevel overrasket over at det gjennom budsjettforliket har kommet et nytt kutt som rammer fred og forsoning. Det er noe dette stortinget ikke burde vært med på i dag. på i dag. Vi har krevende situasjoner i mange land i verden. Jeg er redd for at vi bruker for mye av tiden på å diskutere bare der det virkelig brenner, og ikke alle stedene hvor det kan gå galt. For å bekjempe ekstremisme, flyktningstrømmer og krig kan vi ikke tillate oss selv bare å se på områdene som ikke er aller verst. Vi må også se på alle områdene som fortsatt trenger vår støtte, som Tunisia og Libanon – sårbare land i den arabiske delen av verden som Balkan, som ligger i vår verdensdel og i disse dager går tøffe tider i møte. Nyhetskameraene er ikke der. Det gir ikke nødvendigvis store oppslag i avisen å gi støtte til det, men det er allikevel noe av det aller viktigste vi kan gjøre for å være med på å skape en sikrere og mer rettferdig verden. Kåre Simensen

[15:39:37]: Jeg tar ordet fordi jeg i løpet av debatten har registrert at det er noen representanter fra Arbeiderpartiet som har vært så uheldige å tråkke på et ømt punkt for regjeringspartiet Høyre, nemlig partiets nordområdesatsing. Det gjorde tydeligvis vondt. Jeg skal ikke bruke uttrykk som vi nordlendinger bruker i slike situasjoner, men registrerer at representanten Alexandrova følte seg både «skuffa og vonbroten» etter vår påpekning. utenriksministeren lot være å si noe om dette interesseområdet i sitt innlegg, er det grunn til å spørre om regjeringen virkelig mener det de sier og skriver om nordområdene. Og det er absolutt verdt en kommentar fra denne talerstolen. Representanten Alexandrova henviste til konjunkturbarometeret som bevis på at det skjer mye positivt i nord, og det er vi hundre prosent enig i, men det skjer ikke på grunn av – mer til tross for – regjeringens nordområdesatsing. Det er frykt for at regjeringens næringspolitikk på flere områder kan påvirke denne positive utviklingen negativt. Jeg kunne i denne forbindelse nevnt sterk reduksjon i regionale utviklingsmidler og flyseteavgiften, men jeg skal la være. Vårt svar til dem som gir uttrykk for at det skjer lite i nord under denne regjeringen, er at nordområdesatsingen heldigvis er så godt forankret fra regjeringen Stoltenbergs side at den nok overlever noen få år med Høyre–Fremskrittsparti-regjering. Det vi nemlig ser, er at den oversikten representanten Alexandrova henviser til i sitt innlegg, er smekkfull av tiltak som den rød-grønne regjeringen vedtok i sin periode. Summerer vi dem, blir tallene store. Når vi spør Finansdepartementet om hvilke tiltak som skjuler seg bak tallene representanten henviser til, finner vi for 2016 tiltak for vel 500 mill. kr, som er en videreføring av tidligere års budsjetter. Men summen for nye tiltak er vel 296 mill. kr, der ett av tiltakene tiltakene er penger til å finansiere jordobservasjonsprogrammet Copernicus til vel 138 mill. kr, et tiltak som forresten ble vedtatt mot regjeringens stemmer i denne sal. Så burde det sies at alle de andre nye tiltakene som listes opp, er gode tiltak.

Representanten Tvedt Solberg forsøker – som også andre fra Arbeiderpartiet har gjort, å skape et bilde av at regjeringen har snudd i spørsmålet om atomvåpen. Det stemmer ikke. Norge spiller en aktiv pådriverrolle for å komme nærmere målet om en verden fri for kjernevåpen. Jeg savner litt partiledelsen, om de vil avklare hvordan en arbeiderpartiledet regjering ville ha stemt i resolusjonen under FNs generalforsamling nylig.

Norge forpliktet seg gjennom vedtak i 2010 og bekreftet på toppmøtet både i 2012 og i 2014 å arbeide for en verden uten kjernevåpen. Men så lenge disse våpnene fins, vil også NATO være en kjernefysisk allianse. Det er en politikk den rødgrønne regjeringen støttet og fremmet. Dagens regjering slutter selvsagt opp om det faktabaserte og humanitære nedrustningsalternativet som den forrige regjeringen sto bak. Det er ikke et linjeskifte, det er en videreføring av norsk politikk. Derimot har imidlertid Østerrike sammen med Mexico og Sør-Afrika brakt det humanitære initiativet over i et annet og polariserende spor. Målet er nå internasjonale forhandlinger for å forby kjernevåpen. Dette gjorde det umulig for samtlige NATO-land å støtte den pakken av resolusjoner som disse tre landene fremmet under FNs generalforsamling. Arbeiderpartiet har også vært uklare på hvordan man vurderer denne endringen av forslaget om det humanitære initiativet, som vi altså begge har støttet tidligere, men som nå tas inn i en helhet om å forby atomvåpen. Dermed er det i så fall Arbeiderpartiet som har snudd, hvis det er riktig som representanten Tvedt Solberg sier, at en nå åpner opp for å støtte resolusjoner som utgjør en pakke hvor et forbud mot atomvåpen ligger under. Regjeringen fører en ansvarlig sikkerhetspolitikk. Vår solidaritet ligger hos våre allierte. Det er særskilt viktig i den sikkerhetspolitiske situasjonen som råder i dag. Vi kan ikke skape en millimeter av kile mellom våre allierte og oss. I alle fall vil ikke denne regjeringen bidra til det. Det er heller ikke riktig at Norge ikke støttet viktige resolusjoner om nedrustning. Norge stemte for elleve resolusjoner om kjernefysisk nedrustning og ikke-spredning i FN. En av disse vektlegger målet om en verden fri for kjernevåpen, og løfter også fram den humanitære dimensjonen. Jeg har registrert at ledende arbeiderpartitalsmenn og -kvinner sier at de ikke ønsker en ensidig nedrustning fra NATOs side, men en balansert og gjensidig nedrustning fra atommaktene. Så der er vi helt enige. Trine

egent- lig jeg skulle ta ordet om noe annet, men etter det siste innlegget jeg nesten spørre Arbeiderpartiet om de føler seg bekvemme med å bli tatt til inntekt for dette. Venstre kommer til å stå for en

som er viktige for nedrustninga og nedrustningspolitikken. Vi oppfatter at regjeringa har gjort et skifte, et skifte som Venstre ikke støtter. Da spørs det hvem andre som skaper det flertallet som regjeringa påberoper seg å ha i den saken.

Venstre er enig i alle intensjonene i forslaget, men vi har jevnlig vedtak i Stortinget der vi lager regelverk for våpensalg. Da slår vi også fast disse prinsippene, så jeg syns det er veldig underlig at dette skulle komme utenom tur og utenom de sakene vi har, så lenge SVogså er representert i komiteen og kunne ha fremmet det i sammenheng med de sakene vi behandlet. Jeg finner det ikke naturlig å stemme for dette nå, men viser til at alle disse prinsippene er vi for og støtter gjerne. Derfor syns vi det er dumt at de fremmes sånn, for da virker det som vi ikke er for noe vi er for. Men vi kommer til å ta det opp når de sakene knyttet til eksport kommer og skal behandles i den vanlige årlige rytmen dette stortinget har der vi behandler våpeneksport.

når man snakker om nordområdepolitikken, må man ha litt edruelighet når det gjelder den realismen som ligger i den veksten som er i Nord-Norge. Og Arbeiderpartiet nedsnakker utenriksministeren for ikke å ha kommentert nordområdene i sitt innlegg i dag og sier at han ikke bryr seg om nordområdepolitikk, samtidig som deres egen leder har stått på på den samme talerstolen i dag, og heller ikke snakket om nordområdepolitikken. Jeg synes det er viktig at vi snakker opp den veksten som er i Nord-Norge, som konjunkturbarometeret viser med tydelighet. Det viser investeringsvilje, og det viser optimisme. For Nord-Norge er sjømat, råvarebasert industri og turisme de viktigste næringene. Dette er næringer i vekst, og det er med god tilrettelegging fra denne regjeringen med denne regjeringens politikk.

bekreftet gjennom et internasjonalt forbud. Det er regjeringen som har prerogativ i utenrikspolitikken, og som tar dag-til-dag-beslutninger i FN og i andre internasjonale organisasjoner. Jeg ønsker ikke en situasjon hvor det er Stortinget som bestemmer hvilke resolusjoner man skal stemme for, hvilke besøk man skal arrangere – det må det tilligge regjeringen å beslutte. Så jeg ønsker ikke en detaljstyring i den retning. Jeg var ganske klar i mitt råd til utenriksministeren, og det var å stemme for en av disse resolusjonene – ikke den som omhandlet forbud, selv om flertallet i denne salen også ønsker et langsiktig arbeid for et internasjonalt forbud, men en resolusjon som var noe mer uforpliktende, men som gikk til støtte for det humanitære initiativet. Jeg ble utfordret av Halleraker. Hva ville Arbeiderpartiet stemt hvis vi satt i regjering? Jeg skal være forsiktig med å si det helt sikkert, nettopp fordi regjeringen til enhver tid sitter med full kunnskap om hva de bør stemme, hvilke allianser de har og andre spørsmål det må tilligge regjeringen å beslutte. Derfor har jeg vært ganske bevisst i måten jeg har formulert meg på, nemlig at dette er en anbefaling fra min side. Jeg synes det er høyst kritikkverdig at det humanitære initiativet ikke kom til uttrykk da FN tok stilling til disse ulike resolusjonene. Hvis det var slik at man ikke ville stemme for dem, ja så burde Norge fremmet forslag til en annen resolusjon, som viste at man hadde initiativ i dette arbeidet. Men når jeg hører på representanten Halleraker den offensive holdningen han har, på et mindretall i denne salen, føler jeg meg ganske sikker på at regjeringen trenger ytterligere veiledning i spørsmålet om atomvåpen og hvordan det skal utformes. Det er regjeringen som har prerogativ, men det skal forankres i Stortinget. Derfor ser jeg fram til behandlingen av stortingsmelding om global sikkerhet. Vi kan finne fram til noen formuleringer der som gir regjeringen retning i den saken.

Jeg skal være relativt kort. Det dreier seg om forslaget fra Sosialistisk Venstreparti, som går ut på å be regjeringen om umiddelbart å stoppe salg av våpen eller militært materiell til land som begår grove menneskerettighetsbrudd osv. Jeg er litt forundret over at dette forslaget legges fram i denne budsjettdebatten, og jeg vil vise til det som representanten Skei Grande også sa, at i utenrikskomiteen ligger det nå en stortingsmelding – Meld. St. den årlige eksportkontrollmeldingen for eksport av forsvarsmateriell. Hvis man skulle ha fremmet et slikt forslag, eller tatt opp problemstillingen om å forsterke kravet til eksport av forsvarsmateriell når det gjelder brudd på menneskerettigheter, når

Debatten i dag viser jo at regjeringa ikkje har stortingsfleirtalet med seg i sitt syn, og eg håpar at ein tenkjer igjennom det og legg om kursen litt.

Den andre kommentaren går på det forslaget som er omdelt, frå SV. Senterpartiet kjem heller ikkje til å stemme for det. Eg er saksordførar for Meld.

[15:54:44]: Jeg tok ordet bare for å presisere, slik at ingen kan mistenke meg for ikke å være interessert i enkelte områder i og med at jeg ikke snakket om det i mitt tidligere 5-minutters innlegg. Jeg sa ingenting om forsvar, jeg er den sterkeste tilhengeren av å løfte det norske forsvaret. Jeg har ikke sagt noe om alle advarslene om at EU er i ferd med å gå i oppløsning, men jeg er dypt bekymret over den situasjonen som er i EU. Jeg synes det er interessant at Arbeiderpartiet er veldig bekymret fordi vår utenriksminister og andre ikke har viet mer oppmerksomhet til nordområdene. Det er jo veldig interessant, og jeg registrerer også at enkelte representanter fra Arbeiderpartiet mener at de tiltakene som ligger der nå, fra regjeringen, det er det Arbeiderpartiet som har konstruert.

Jeg er fra Skogn i Nord-Trøndelag, men såpass greier jeg å regne ut at her er det en differanse på 0,7 mrd. kr, eller 700 mill. kr. Og meg bekjent har ikke Arbeiderpartiet eller andre vært i kontakt med regjeringen for å bidra til å løfte dette budsjettet med 700 mill. det kan da umulig være Arbeiderparti-tiltak som ligger i dette forslaget. Jeg vil også vise til side 25 i innstillingen,

alle unntatt medlemmene fra Arbeiderpartiet, støtter regjeringens offensive nordområdepolitikk som vil sikre tydelig nasjonal tilstedeværelse, bærekraftig forvaltning av naturressursene, styrking av miljøvernberedskapen, søk- og redning, utbyggingen av infrastruktur og ivaretakelse av norske interesser.» Dette vil altså Arbeiderpartiet ikke være med på, de var imot det i innstillingen, og så står man her og sier at man vil satse mer enn regjeringen. Man skal høre mye! Men jeg tror nok at de offensive og positive signalene vi nå får fra nordområdene og fra hele Nord-Norge, de vil vi se mer av, bare denne regjeringen får ro og fred til å jobbe videre med det. [15:57:45]: Det var tilløp til lett stemning her. Jeg vil allikevel bare knytte noen kommentarer til noen av de tingene som har kommet fram i debatten. Det er helt riktig som representanten Kåre Simensen sier, at vi i hele regjeringa har innført en såkalt avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. Den gjelder ikke bare Forsvaret og Forsvarsdepartementet, den gjelder alle departementer. hensikten med den er å frigjøre midler som kan brukes til prioriterte områder. I 2016-budsjettet har Forsvaret så avgjort vært et av de prioriterte områdene, så vi har også hentet tilbake fra den potten med penger som ligger der.

Det kan man gjerne si, men jeg kan love representanten Simensen at det å finne – som han helt sikkert er godt kjent med – i et budsjett de 3,8 mrd. kr som ellers kunne ha vært brukt til samferdsel eller til høyere utdanning, krever en bevisst prioritering fra regjeringa, og det har vi valgt å gjøre. Når det gjelder nordområdene, mener jeg det er viktig å understreke – for det har ikke vært så mye framme i debatten – det perspektivet at selv om vi har suspendert vårt bilaterale militære samarbeid med Russland, opprettholder vi det på enkelte områder, både av praktisk og av pragmatisk art: kystvakt, grensevakt, søk og redning, Incident at Seaavtalene. Vi deltok i – sammen med de sju andre arktiske kyststatene – å etablere Arktisk kystvaktforum 30. oktober i år, Norge og Russland inkludert. Vi har også en åpen linje mellom Forsvarets operative hovedkvarter og Nordflåten. Det gjør vi nettopp fordi vi ønsker å samarbeide på de områdene der det er viktig for folks trygghet, der det er viktig for en gjensidig interesse vi har. I tillegg velger vi å prioritere den operative aktiviteten i nord. Vi prioriterer tilstedeværelse med ubåt. Vi har vridd mye av den operative aktiviteten i Forsvaret nordover. Vi kommer til å ha flere og lengre tokt med MPA. Vi har en kystvakt som skal prioritere seiling i nord. Vi styrker etterretningstjenesten betydelig, noe som har stor betydning for nordområdene. Alt dette er tiltak som til sammen bidrar til en veldig sterk nordområdeprofil i forsvarsbudsjettet. Det mener vi er viktig, for det ivaretar våre interesser på en god måte. Det er en ny sikkerhetspolitisk situasjon, det er en endring, som vi må ta inn over oss i det vi gjør. I budsjettet har vi fremmet en rekke satsinger på Forsvaret. Det er en betydelig og reell økning. Likevel er det utfordringer – og det har jeg aldri lagt skjul på at det er. Også tiltakene som er fremmet etter at budsjettforslaget ble lagt fram i oktober, inkludert økte effektiviseringskrav og konkrete reduksjoner, vil selvsagt få konsekvenser. Dette er ting vi følger løpende gjennom budsjettåret. Det kan bl.a. gjelde forhold knyttet til valutakurser – som er utfordrende for tida – og vedlikehold. Jeg har vært åpen om at forsvarssektoren trenger både en omprioritering av ressurser og mer ressurser. Vi står overfor store, viktige og vanskelige valg i den langtidsplanen som blir lagt fram i vårsesjonen.

Norge selger våpen til land som begår grove menneskerettighetsbrudd. Vi selger forsvarsmateriell.

Det er alt fra hjelmer til sanitetsutstyr til enkelte komponenter. Det er den typen ting man eksporterer – det er det som går under kategorien forsvarsmateriell. Når man fremmer et forslag, må man først sette seg inn i hva det er man snakker om, hvilke land snakker man om, skal man lage det generelt, og hva er konsekvensen av det man foreslår.

Hun har respekt for de roller som regjering og storting har i slike saker som denne avstemningen i FN. Kanskje er det nettopp hensyn vi her i huset ikke kjenner, som ligger til grunn for den stemmegivning som ble gjort. For meg forholder det seg slik at et langsiktig forbud kun vil være mulig etter gjensidig irreversibel og verifiserbar nedrustning. Utvikling av troverdige verifikasjonsordninger til dette formål er dermed en forutsetning – slik jeg ser det – for en verden uten kjernevåpen. Det er også NATOs uttalte strategi, og det er en strategi vi har stått sammen med Arbeiderpartiet om i mange, mange år.

Vi viser for øvrig til at regjeringen og samarbeidspartiene har nedjustert sin satsing på nordområdene i innstillingen. Vi etterlyser en sterkere prioritering av nordområdepolitikken fra regjeringens side og foreslår en tilleggsbevilgning. Så kunne det vært fristende – men merknaden nå er kort – å gjenta det som er blitt sagt tidligere i dag av flere av Arbeiderpartiets talere om forholdet til Russland og behovet for en dialog i nordområdene for å opprettholde og styrke det samarbeidet som tross alt er over grensen mellom Norge og Russland.

[16:05:40]: Jeg sy- nes det har vært en god debatt, som viser kompleksiteten i de utenriks- og sikkerhetspolitiske utfordringene som vi står overfor. Bare i høst har vi måttet håndtere en migrasjonsbølge i Europa som også i større grad har nådd Norge. Det er inngått viktige kompromisser i Stortinget rundt dette, men det er ikke noen tvil om at vi også fremover må konsentrere enda mer av vår politikk mot det å håndtere både sårbare stater og sikkerhetsutfordringer i vår nærhet som rykker inn i Europa. Det er stort alvor knyttet til dette. terrorisme, terrororganisasjonen ISIL og andre ekstremister, ikke lenger bare er et problem for de områdene de opererer i – ta f.eks. Syria og Irak. Dette er noe vi også må håndtere i vår del av verden. Det som jeg merker under debatten her, er at det er et økende fokus på dette med sårbare stater og konfliktområder og hvordan vi på kunne komme inn og forhindre at stater ender i kollaps, som vi nå opplever i Syria. Syria var et mellominntektsland for fem år siden. I dag er det den rene humanitære katastrofen. Hvis den krigen nå bare fortsetter å trappes opp, er det 18 millioner syrere igjen inne i Syria. Det er fire millioner som har flyktet så langt. Det er nesten ikke rent drikkevann igjen, slik at der er forholdene ødelagt. Det er nesten ikke medisiner igjen, og det er nesten ikke mat igjen. Hvordan skal vi hindre at nye land kommer i den typen situasjon? I forbindelse med den stortingsmeldingen som vil fremlegges til neste høst om den samlede utenriks- og sikkerhetspolitikken i en tid med andre utenrikspolitiske utfordringer, vil dette med sårbare stater og hvordan vi også bruke mer av vår bistandspolitikk inn i å forhindre kollaps, være et viktig element. Jeg synes det har vært gode innspill knyttet til de bistandspolitiske prioriteringene. Jeg mener at selv i en krevende situasjon hvor vi måtte øke omprioriteringene i bistandsbudsjettet til også å ta oss av flyktninger og asylsøkere som har kommet til Norge, greide vi å opprettholde et budsjett – hvis man holder den satsingen utenom – hvor Norge fortsatt er, etter Luxembourg, det landet i verden som bruker mest kroner per innbygger til bistand. Med de påplussingene som kom nå i forbindelse med det gode budsjettforliket, er vi igjen helt i verdenstoppen, og det bør vi være. Det er tilpasset de utfordringene vi står oppe i.

Jeg har registrert at SV sannsynligvis ikke får særlig støtte for forslaget vårt i dag, men har også bitt meg merke i at flere partier har sagt at de støtter prinsippene og vil komme tilbake til det i eksportmeldinga. Det kommer også SV til å gjøre. Jeg har også en kommentar til representanten TybringGjedde, for jeg har vært oppe og beriktiget forslaget, nettopp fordi at det kun sto «våpen» i utgangspunktet. Det står nå «våpen eller militært materiell» i forslaget. jeg ikke gå inn i en polemisk debatt nå om hvor alvorlig menneskerettighetsbruddene skal være. Jeg antar at man forstår intensjonen med forslaget, og Tybring-Gjedde påpekte en åpenbar kandidat, nemlig Saudi-Arabia.

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om sam- tykke til ratifikasjon av avtale av 29. juni 2015 om oppret- telse av Den asiatiske investeringsbanken for infrastruk- tur (AIIB)

[16:10:26]: Norge har ønsket å være en av Den asiatiske investeringsbankens grunnleggere og undertegnet avtalen om opprettelse i Beijing den 29. juni 2015 sammen med 49 andre land. Avtalen vil tre i kraft når minst ti medlemmer med minimum 50 pst. av innskuddskapitalen har deponert sine ratifikasjonsinstrumenter. Det har vært lagt opp til at banken skulle være operativ i månedsskiftet november/desember 2015.

og regionalt samarbeid i Asia gjennom investeringer i infrastruktur. Selv om fattigdomsbekjempelse ikke er en eksplisitt målsetting for banken, må vi forvente at investeringer i infrastruktur vil være et bidrag til en utvikling som innebærer økonomisk vekst og dermed mindre fattigdom. Det er reist bekymring om hvorvidt banken vil legge seg på internasjonalt anerkjente standarder for moderne multilateral bankvirksomhet. Jeg tror ikke det er grunnlag for en slik bekymring. Både bankens interimssekretariat og de kinesiske initiativtakerne understreker at man ønsker en bank basert på beste standarder som foreligger, og komiteen legger til grunn i innstillingen at det følges opp. Komiteen legger videre til grunn at Norge i bankens organer vil arbeide for at internasjonal god praksis, antikorrupsjon, sosiale og miljømessige sikkerhetsmekanismer og anstendige arbeidstakerrettigheter legges til til grunn for virksomheten. Komiteen støtter også regjeringen i synet på at norsk deltakelse i Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur representerer et signal om at Norge ønsker en god relasjon til Kina. Jeg synes, president, at denne saken, selv om det er en enstemmig innstilling, er av slik viktighet at den ikke burde passere Stortinget uten noen ord med på veien.

Jeg synes denne saken er i samme kategori som den forrige – at den bør få noen gode ord med på veien selv om det er enstemmighet bak innstillingen. Dette er den avtalen som kom ut av WTO-forhandlingene på Bali i desember 2013 – et lite skritt framover i forhandlinger som har vært fastlåst i flere år, og forhåpentligvis et bidrag til å bringe flere utviklingsland inn i den globale verdikjeden som moderne handel består av. Hovedmålsettingen med avtalen om handelsfasilitering er å legge til rette for enklere, raskere og billigere handel. Prosedyrer og regler for grensepassering skal standardiseres, forbedres og forenkles. Dette skal gi mer åpenhet og informasjon, færre skjemaer, kortere køer, mindre byråkrati og mindre korrupsjon. Avtalen har en sterk bistandskomponent som vil sørge for at utviklingsland, og spesielt de minst utviklede landene, får både tid og hjelp til å modernisere sine prosedyrer og regler for å møte forpliktelsene som ligger i avtalen. Ineffektivitet ved grensepasseringer, byråkrati og korrupsjon har fått stadig større betydning som handelshindringer etter hvert som tolltariffer er bygget ned, og representerer betydelige kostnader for eksportører, importører og forbrukerne. I noen tilfeller brukes det også som proteksjonistiske tiltak. For Norge vil handelsfasilitering kunne få stor betydning, spesielt for fiskerinæringen, der 95 pst. av produksjonen eksporteres. Raskere behandling og færre krav ved grensepasseringene vil ha stor betydning for eksport til land utenfor EØS-området. Protokollen må godkjennes av to tredjedeler av WTOs medlemmer